Sum ráðuneyti, ráðherrar, hafa marga málaflokka á sinni könnu og skörun málaflokka er misjöfn eins og gengur. Mig langar að taka hér fyrir annars vegar sjávarútvegs- og landbúnaðarmál og hins vegar umhverfis- og auðlindamál.

Förum þá í umhverfis- og auðlindamál. Þar er mikil skörun á milli málaflokka. Í mjög stuttu máli er allt undir þegar kemur að nýtingu og vernd auðlinda þjóðarinnar utan þeirrar auðlindar sem fiskurinn er í sjónum. Það má með sanni segja að landbúnaður sé nýting auðlinda. Landbúnaðar- og umhverfismál eru nátengd nýtingu og vernd. Bændur eru vörslumenn lands og verkefni eins og Bændur græða landið, landbótasjóður og GróLind eru allt verkefni sem hafa skilað gríðarlegum árangri við uppgræðslu og endurheimt landgæða til beitar og einnig til kolefnisbindingar. Fjöldi bænda stundar skógrækt samhliða við annan búskap og skógrækt til nytja eða skógrækt til kolefnisbindingar. Virðulegi forseti. Ein helsta auðlind þjóðarinnar er og verður landið sjálft og eitt af mörgum tækifærum framtíðar er viðkemur nýtingu á landi verður kolefnisbinding. Gríðarleg tækifæri og hagsmunir koma til með að felast í kolefnisbindingu. Að geta selt kolefnisbindingu á landi gæti orðið mikilvæg stoð í að treysta almennan búskap og byggð í landinu. Því þarf að auka verulega alla ræktun á landi, akuryrkju, skógrækt og landgræðslu. Það gæti því verið áhugavert að endurskoða skipulag ráðuneyta til að vel takist til.

Forseti. Ég hef fylgst af áhuga með áhugaverðri fundaröð sem Efling, ASÍ og Starfsgreinasambandið stóðu að um stöðu erlends fólks á vinnumarkaði. Þetta er málefni þar sem við þurfum að mínu viti að láta meira til okkar taka. Þetta er fólkið sem kom til landsins og keyrði áfram hagvöxt og verðmætasköpun í samfélaginu og þetta er fólkið sem að einhverju leyti stendur höllustum fæti núna í því atvinnuástandi sem kórónuveiran hefur skapað. Atvinnuleysi í þessum hópi er gríðarlega mikið og nægir í þeim efnum að horfa til Suðurnesja og það þarf að taka sérstaklega á því svæði. En ég hef ekki síst verið að fylgjast með áherslunni sem verkalýðshreyfingin hefur verið með á réttindi þessa fólks því að það er gríðarlega mikilvægt að við tryggjum þau réttindi, eins og allra á vinnumarkaðnum, og komum í veg fyrir kjarasamningsbrot og launaþjófnað gagnvart þessum hópi. Við viljum geta státað okkur af vinnumarkaði hvar réttindi eru ekki einungis góð heldur sé tryggt að allir, óháð stétt eða stöðu, njóti þeirra. Þetta þurfum við að taka gríðarlega alvarlega þegar við förum núna í uppbyggingarfasann, þegar við sköpum það framtíðarhagkerfi og vinnuumhverfi sem við viljum sjá þegar við reisum okkur við úr kreppunni, ekki síst í ferðaþjónustunni.

Það er of langt gengið, virðulegi forseti, þegar svona er þjarmað að ráðherrum og þingmönnum af samþingsmönnum og fjölmiðlafólki á sorgarstundu. Traust á störfum okkar sem hér sitjum í krafti kjósenda verður aldrei meira en sú virðing sem við sýnum hvert öðru og Alþingi sem æðstu stofnun landsins. Virðulegur forseti. Geimvísindastofnun Evrópu, á ensku kölluð European Space Agency, auglýsir nú laust starf geimfara. Það má spyrja: Hvað eigum við að segja við börnin okkar þegar þau dreymir um að verða geimfarar? Ja, við segjum þeim að þau þurfi að byrja á því að verða útlendingar.

Í fyrsta lagi er á Íslandi nú þegar starfrækt Geimvísinda- og tækniskrifstofa Íslands, á ensku Space Iceland, en það er þjónustuskrifstofa fyrir geimvísinda- og tækniiðnaðinn á Íslandi sem á í samstarfi við aðila úti um allan heim til þess að draga hingað erlenda fjárfestingu og samstarf í íslenskum geimiðnaði með yfir 40 samstarfsaðila nú þegar, innan lands og utan. Sú stofnun var stofnuð í kjölfar þingsályktunar Alþingis árið 2016 um að hefja umsóknarferli við Geimvísindastofnun Evrópu. Í öðru lagi vil ég nefna ESA Copernicus Masters, sem er alþjóðleg samkeppni um lausn vandamála með því að nýta gögn um jarðtengingu. Íslenska fyrirtækið Svarmi sigraði þá keppni árið 2018 með verkefninu Myriad, sem er verkefni um sjálfvirka dróna. Í þriðja lagi vil ég nefna það að Skyrora, skoskt eldflaugafyrirtæki, skaut upp tilraunaskoti á Íslandi þann 16. ágúst 2020, því fyrsta af vonandi þremur.

Það á a.m.k. ekki við um ríkisstjórnina þegar opinberar fjárfestingar eru annars vegar. Samkvæmt nýjum gögnum frá Hagstofu Íslands hefur opinber fjárfesting dregist saman um 9,3% á árinu 2020. Það er annað árið í röð sem opinberar fjárfestingar dragast saman, en samdrátturinn var 10,8% árið 2019. Þetta vekur nokkra furðu miðað við orð ríkisstjórnarinnar, orðin sem ekki hafa orðið að verkum. Það liggur fyrir samkvæmt þessum gögnum að búið er að tala meira en gera. Það liggur líka fyrir að framkvæmdarvaldið er algjörlega óundirbúið undir það að setja af stað framkvæmdir og fjárfestingar á þeim tíma sem það er nauðsynlegast vegna þess að einmitt á þessum sama tíma hafa fjárfestingar atvinnuveganna dregist verulega mikið saman. Það blandast engum hugur um að verkefnin eru víða. Það sýna nýjar skýrslur, svo sem frá Samtökum iðnaðarins, um nauðsyn nýframkvæmda, en ekki síður viðhalds af ýmsu tagi. Því miður verður það trúlega þannig að meginþungi framkvæmda og opinberra fjárfestinga verður á þeim tíma þar

Forseti. Þó að yfirstandandi heimsfaraldur hafi lagt dauða hönd á flesta fleti daglegs lífs á einhverjum tímapunkti hefur hann hins vegar gætt almenna tækninotkun og tækniskilning stórauknu lífi. Jafnvel nefndarfundir Alþingis hafa færst yfir á fjarfundaformið. Eins höfum við séð afburða smitrakningarapp þróað hér á mettíma. En hvar er Alþingisappið? Í grunnstefnu okkar Pírata leggjum við áherslu á gagnrýna hugsun og vel upplýstar ákvarðanir. Væri ekki tilvalið að almenningur gæti með þessu móti fylgst betur með því sem fram fer hér á vettvangi lýðræðisins? Hlaðvörp Hlaðvörp hafa náð miklum vinsældum og með Alþingisappinu gæti fólk hlustað og horft á þingfundi á svipaðan hátt og gert er með vinsæl hlaðvörp. Appið gæti stuðlað að því að halda fólki upplýstu um þingmál sem eru í meðförum þingsins. Fólk gæti vaktað tiltekin mál og fengið tilkynningar þegar málin færu á dagskrá eða til að mynda til atkvæðagreiðslu eða umsagnar. Fólk gæti Fólk gæti fengið tilkynningar um mál sem væru nýkomin inn í samráðsgátt stjórnvalda, upplýsingar um kosningar og kosninganiðurstöður. Þar gætu verið aðgengileg myndbönd um hvernig Alþingi starfar, skrá yfir tölvupóstföng þingmanna og þar fram eftir götunum. Með appinu gætu ræður þingmanna verið aðgengilegar á auðdeilanleigu formi þannig að þingmenn þyrftu ekki að nota skjáupptökur til að deila ræðunum sínum, eins og ég mun þurfa að gera eftir þessa ræðu hér á eftir. Þó að lýðræðið kosti jú peninga, virðulegi forseti, þyrfti þetta alls ekki að vera dýrt og gæti jafnvel fjármagnað sig sjálft með sölu á Alþingisvarningi í gegnum netið. Önnur þjóðþing hafa gert þetta, Bretland til að mynda. Ég hvet áhugasama til að hlaða niður þingappi breska þingsins sem heitir, með leyfi forseta, „UK Parliament“ eða UK þing. þing. Ég vil hvetja Alþingi til að skoða þetta alvarlega og uppfæra Alþingi enn meira, styrkja beint lýðræði og eflingu gagnsærrar stjórnsýslu á þeim formum sem bjóðast. Virðulegur forseti. Það er álag á bráðamóttöku Landspítalans og fólk er beðið að leita annað. Landspítali – háskólasjúkrahús biður fólk sem veikist eða lendir í vægum slysum sem krefjast ekki bráðrar aðstoðar að leita frekar á heilsugæsluna eða Læknavaktina. auðvitað að vera sú að ef fólk veikist lítillega eða er með minni háttar meiðsl á það aldrei að leita á bráðamóttökuna. Bráðamóttakan er jú bráðamóttaka og á að taka á móti okkar veikasta fólki. En af hverju er þetta svona, virðulegur forseti? Ég ætla ekki að segja að ég viti svarið við því öllu. En af hverju erum við ekki að efla enn frekar heilsugæsluna og Læknavaktina? Hér á höfuðborgarsvæðinu er ein læknavakt fyrir þetta risastóra svæði. Þar kemur allt þetta veika fólk saman í einu herbergi þar sem það bíður lengi eftir aðstoð. Nú ættu flestir landsmenn að þekkja vel inn á Heilsuveru. Af hverju erum við ekki að auka fjarlækningar í þessum þáttum líka? Af hverju getur þú ekki pantað zoom-fund með lækninum eða fengið zoom-aðstoð heim til þín þegar slíkt steðjar að? Nýleg dæmi eru um að fólk þurfi að bíða upp í eina og hálfa klukkustund á Læknavaktinni til að fá vottorð um staðfestingu á því að það sé ekki smitað af Covid svo að það geti ferðast úr landi? Þarna kemur heilbrigður einstaklingur, sem er nýbúinn að fara í Covid-próf, inn á Læknavaktina og þarf að bíða innan um allt veika fólkið til þess að fá stimpil frá lækni. Virðulegur forseti. Þetta gengur ekki. Við hljótum að geta nýtt fjárfestinguna í tækninni okkar betur. Talandi um fjárfestingu: Fjárþörfin til heilbrigðiskerfisins er mikil og hún fer bara vaxandi með öldrun þjóðarinnar. Þetta er stærsti liðurinn í okkar fjárlögum, þ.e. útgjöld til heilbrigðiskerfisins. Við verðum einfaldlega að hugsa málin upp á nýtt,

með kjafti og klóm í veiðiheimildir eins og hún eigi þær. Þarna á þjóðin að eiga sinn sanngjarna og ásættanlega hlut. Núverandi kerfi er ógegnsætt sem fáir skilja og veiðigjöld svo lág að þau hrökkva ekki fyrir nauðsynlegu vísindastarfi sem tengist greininni beint, stofnmælingum eða landhelgisgæslu, eru lægri en tekjur af tóbaksgjöldum, lægri en innkoman fyrir seld sportveiðileyfi í landinu. Herra forseti. Það eru til vandaðar útfærslur þar sem grundvöllur fyrirtækjanna er tryggður og fyrirsjáanleikinn getur haldist og jafnvel vaxið. Þetta er hægt en hagsmunaaðilar, útgerðin, skellir skollaeyrum við og nýtir alla sína krafta til að úthrópa þá sem ýja að einföldun og sanngirni, útmálar þá nánast sem landráðamenn sem hafi það eitt að markmiði að eyðileggja greinina, rústa sjávarútveginn. Þetta eru bábiljur sem þjóðin getur ekki sætt sig við. Herra forseti. Stjórnvöld á Grænlandi innheimta mun hærri veiðigjöld af fiskafla en tíðkast á Íslandi. Í ársbyrjun 2018 tók gildi nýtt veiðileyfagjaldakerfi til mikils ábata fyrir samfélagið. Þetta er raunar ekki leiðin sem við í Samfylkingunni tölum helst fyrir en útfærslan er skýr, skilningurinn er klár; auðlindin er eign þjóðarinnar og hún hefur af henni sanngjarnar tekjur til reksturs samfélagsins. Á árinu 2017 námu veiðigjöldin á Grænlandi rétt um 4,5 milljörðum íslenskra króna en árið 2018 tæpum 9,5 milljörðum og það er blússandi afkoma í greininni eftir sem áður. Grænlendingar hafa gert fjögurra ára fiskveiðisamning við Evrópusambandið sem greiðir fyrir um fjórfalt hærra verð á hvert veitt kíló af þorskígildi en það sem íslenska ríkið fær í gegnum veiðigjaldið (Forseti hringir.) og tekjuskatt. Þetta er mál málanna og snertir allt samfélagið.

Sviðsmyndirnar sem við fáum breytast hratt en þær rúma þó tvennt, annars vegar stóran skjálfta og svo hins vegar eldgos og eldgos eru aldrei velkomin. Það er mjög mikilvægt að segja það, að mínu mati. Kvikusöfnun hefur legið fyrir nánast frá upphafi þessara umbrota vegna djúpskjálfta sem hafa sést á mælingum. Það hefur svo verið staðfest núna með gervihnattamælingum að það er kvikufyllt sprunga,

Það eru sem sagt líkur á eldsumbrotum en þær eru ekki metnar nákvæmlega, það er ekki hægt. En líkurnar aukast með hverjum degi sem líður ef ekki dregur hratt úr þessum skjálftum. Líkurnar eru á fremur stuttu hraungosi úr sprungukerfi sem kennt er við Trölladyngju eða Krýsuvík

Þetta er sem sagt stutt eða löng útgáfa af Kröflueldum sem margir muna eftir. Herra forseti. Ég nefni þetta hér vegna þess að störf þingsins geta fljótlega markast af verulegri náttúruvá. Þá er að gæta að staðreyndum, halda ró, treysta vísindum og vinna þverpólitískt. Um áhrifin á samfélagið er erfitt að spá eins og ávallt þegar um slíkt er að ræða en það er til frægt tilsvar jarðfræðings: Við metum áhrifin eftir á.

Covid og áfram til nýrra tíma með grænt, starfrænt, skapandi hagkerfi þar sem allir eru í sama bátnum og enginn er skilinn eftir. Til að svo megi verða þurfum við að átta okkur á heildarhagstærðum, áhrifamætti ríkissjóðs og Covid-aðgerða. Nýjar uppfærðar tölur þjóðhagsreikninga benda til þess að framleiðslutapið í hagkerfinu árið 2020 sé um 8,6%, það þýðir 276 milljarðar. að það kostar þjóðfélagið 1 milljarð á dag í Covid. Ef við skoðum ríkissjóð þennan tíma er áætlaður halli sama stærð. Það kostar ríkissjóð nefnilega líka 1 milljarð á dag að mæta þessum kostnaði. Ég myndi áætla, virðulegi forseti, að sveiflujöfnunin, samneyslan og tilfærslurnar með margföldunaráhrifum hjálpi hér og hafi þann tilgang að dempa höggið og jafna leikinn eins og mögulegt er. En leiknum er ekki lokið. Við ættum nú að halda einbeitingu í þeirri viðleitni að horfa á þessar stærðir og einbeita okkur áfram að efnahagsmálum og atvinnumálum um viðspyrnu og atvinnusköpun og framlengingu aðgerða sem virkað hafa hingað til og fleyta okkur þannig síðustu metrana, áfram veginn inn í þessa heimsmynd

vera með okkur næstu árin ef ekki áratugina. Þessar fréttir koma nú frá Danmörku til viðbótar við þá frétt sem var hér fyrir nokkrum dögum um að Danir hefðu áhuga á því og hefðu leitað, með óformlegum hætti, hófanna með kaup á viðbótarskömmtum af bóluefninu AstraZeneca frá Sviss. Sviss hafði á þeim tímapunkti tekið ákvörðun um að nota það ekki, sat uppi með miklar birgðir og situr enn þá uppi með miklar birgðir af því bóluefni, fyrir utan að hafa keypt gríðarlegt magn af bóluefni sem dugar svissnesku þjóðinni margfalt. Það er svo sem einboðið að Svisslendingar þurfi að losa sig við það. Ég nefni þetta hér vegna þess að umræður hér um mögulegt samstarf Íslendinga við Pfizer, sem ekki gekk eftir, var gagnrýnt af sumum, einkum einkum vegna þess að þar með væri gengið á bak einhverjum samningum Íslands við Evrópusambandið. Ég held að menn ættu að hugleiða þetta og íslensk stjórnvöld

Og af hverju segi ég þetta? Af því að nú er þessi tími sem við, sem höfum einhverja reynslu hér á þingi, missum frá okkur þessi litlu mál sem skipta samt svo miklu máli, þessi litlu mikilvægu frelsismál sem hafa beðið allt of lengi. Margir skrifa um mikilvægi þeirra og skreyta sig með þeim á samfélagsmiðlum og víðar. En þegar kemur að því að klára málið gerist því miður ekki neitt. Dómsmálaráðherra trommaði upp með netverslun á áfengi sem varð síðan að máli um sölu á framleiðslustað. Það er vissulega frelsismál í einhverjum skilningi en það er bara mjög lítið og útþynnt frelsismál. Ég get nefnt önnur dæmi. Mannanafnanefnd, það mál felldu ríkisstjórnarflokkarnir hér, þar með talið Sjálfstæðisflokkurinn. Lausasala lyfja, við í Viðreisn lögðum fram ákveðið skref, frelsisskref, í að heimila sölu ákveðinna tegunda lyfja í matvöruverslunum eins og við þekkjum víða erlendis; það var fellt. Frelsi á leigubílamarkaði; það kemst ekki áfram. Áfengi í verslanir, frelsi í neytendamálum og svo aðförin mikla að serranóskinkunni svo að margt fleira sé talið hér. Ég vil hins vegar benda á

meðferð og stuðning við þá sem orðið hafa fyrir skaða af völdum heilaáverka. Á hverju ári bætast við tíu einstaklingar sem glíma við alvarlegan hegðunarvanda eftir heilaskaða. Sérlega vantar þennan hóp hér á landi heildstæða meðferð og endurhæfingarúrræði. Þá er einnig um að ræða stærri hóp sem glímir við afleiðingar til langs tíma því að þeir sem standa næst einstaklingi með ákominn heilaskaða, fjölskylda og vinir, standa uppi með vandann og koma að lokuðum dyrum í samfélaginu. Heilaskaða geta fylgt geðræn vandamál, mörg heilsufarsleg vandamál og félagsleg einangrun. Þessir einstaklingar einangrast, fá hvorki meðferð né endurhæfingu. Atferlistengd taugaendurhæfing hefur gefist vel erlendis, í því samhengi er hægt að nefna Kanada. Það er miðað við að endurhæfa færni og sjálfstjórn með því markmiði að auka sjálfstæði og lífsgæði.

Eins og við þekkjum hafa stjórnvöld spilað út fjölda vinnumarkaðsaðgerða í formi stuðnings við fólk og fyrirtæki og enn fleiri aðgerðir eru á leiðinni sem koma til móts við fólk í langtímaatvinnuleysi, stuðla að virkni og munu brúa það bil sem þarf þar til ferðaþjónustan tekur aftur við sér. Sem betur fer er víða um land þörf á fólki til fjölbreyttra starfa. Auglýst hefur verið eftir starfsfólki víða um land og húsnæði er oftar en ekki í boði. hefur aukist hjá ungu fólki á að setjast að úti á landi og nýta sér þau tækifæri og lífsgæði sem fylgja því að búa með fjölskyldunni í streitulausara umhverfi þar sem stutt er í alla þjónustu og gott er að ala upp börn í meira frelsi og nálægð við náttúruna og fjölda afþreyingarmöguleika.

til sjálfstæðrar atvinnusköpunar eða að taka með sér störf sem hægt er að vinna í fjarvinnslu hvar sem er á landinu. Störf án staðsetningar hafa aldrei verið raunhæfari kostur en í dag. Covid-ástandið hefur kennt okkur að fjarvinnsla ýmiss

Ég skora því á öll fyrirtæki og stofnanir, bæði í opinbera geiranum og einkageiranum, að taka fagnandi þeim möguleikum sem felast í því að nýta aðstöðuna og þann mannauð sem til staðar er úti um land þegar auglýst eru störf sem geta verið unnin hvar sem er.

Oft hefur verið haft á orði á meðan á þessum faraldri hefur staðið sem nú geisar, hversu nauðsynlegt sé að hlusta á sérfræðinga og láta mál í þeirra hendur.

Nýr talnabrunnur landlæknis er kominn út og fjallar hann í þetta sinn um líðan fullorðinna Íslendinga árið 2020. Það er umhugsunarvert að sjá að núna mælist andleg heilsa verst meðal ungra kvenna. Staðan er samt sem áður ekki alslæm en það er mikilvægt að skoða og rýna í þessa tölfræði. Árið 2019 sögðu 75% kvenna andlega heilsu sína góða eða mjög góða en árið 2020, sem þessi talnabrunnur fjallar nú um, var hlutfallið komið niður í 70%. Þar segir einnig að mælingar úr vöktun embættis landlæknis hafi ítrekað sýnt að fleiri konur en fyrr greina oft eða mjög oft frá mikilli streitu í daglegu lífi. Árið 2020 var þetta hlutfall nálægt 30%. Það má líka sjá mikinn mun eftir aldri en aðeins 6% þeirra kvenna eru í elsta hópnum, eða 65 ára og eldri, sem segja svo frá á meðan það voru 40% í þeim yngsta, þ.e. konur frá 18 ára til 24 ára. Það er hægt að halda áfram að greina talnabrunninn. Það mælist aukinn einmanaleiki hjá ungu fólki. Vissulega spilar Covid-19 inn í sem orsök en við verðum að vera vakandi yfir mögulegum afleiðingum. Ég vek athygli á þessu hér í dag þar sem við höfum ítrekað kallað eftir aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu um allt land.

Uppbygging stofnunarinnar hefur því miður ekki verið í takt við það mikla álag sem er á henni. Það vantar einfaldlega fjármuni, starfsaðstöðu og fleira starfsfólk til að hægt sé að veita þá þjónustu sem farið er fram á. Bráðamóttaka Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja er sú bráðamóttaka á landinu sem tekur á móti næstflestum sjúklingum á eftir bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Þannig er hún töluvert stærri en bráðamóttakan á Akureyri. Sífellt fleiri íbúar á Suðurnesjum leita til heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir heilbrigðisþjónustu þar sem oft á tíðum er hægt að fá tíma hjá lækni, jafnvel samdægurs. Fyrir ekki svo löngu óskaði ég eftir símatíma hjá lækni við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Tímann gat ég fengið eftir tíu daga. Heilbrigðisstarfsmenn segja mér að það sé sama hvaða stofnun við berum okkur saman við hér heima og erlendis, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sé einfaldlega of vanbúin til að sinna þeim mikla fjölda sem býr á Suðurnesjum, farþegum Keflavíkurflugvallar og ekki síst vaxandi fjölda hælisleitenda sem dvelja á svæðinu og þurfa einnig heilbrigðisþjónustu. Ég efa það ekki að starfsfólk Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja reyni hvað það getur til að sinna öllum sem leita til þeirra af bestu getu. nú hafa alvarlegir atburðir gerst er varða læknisþjónustu hjá stofnuninni og bíður það mál rannsóknar. Suðurnesjamenn hafa áhyggjur af þróun mála. Heilbrigðisyfirvöld, sérstaklega heilbrigðisráðherra, bera þá ábyrgð að gera öllum stofnunum kleift að sinna sínu hlutverki og veita góða þjónustu eins og lög kveða á um. Það er löngu tímabært, herra forseti, að efla Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Jónas Hallgrímsson, náttúrufræðingur og skáld, sagði einhvern tímann í einhverju bréfi til kunningja síns: Náttúrufræðin er allra vísinda indælust.

á fróðlegu námskeiði daglega um náttúru Íslands og þau lögmál sem eru að verki í iðrum jarðar hér á Íslandi,

Þannig að við erum öll að verða dálitlir sérfræðingar í jarðvísindum, við Íslendingar, sem er vel. Það verður ekki nógsamlega undirstrikað hvað það er mikilvægt fyrir okkur að þekkja náttúruna og þekkja lögmál hennar. Það er það sem varðar öllu um líf okkar og hag í þessu landi. Hér í dag verður á dagskrá þingsins mál sem er afskaplega mikilsvert og varðar aðferð sem þróuð hefur verið á Íslandi, hefur verið kölluð Carbfix og verður vonandi til þess að halda nafni íslenskrar þekkingar á lofti um ókomna tíð. Það verður með mikilli ánægju sem ég ég mun fyrir mitt leyti taka þátt í afgreiðslu þess máls og get þá alla vega sagt, þegar fram líða stundir, að ég hafi ekki þvælst fyrir.

Þetta hræðir fólk frá því að notfæra sér grundvallarréttindi sín, að sækja rétt sinn fyrir dómstólum. Þess vegna skiptir þetta máli.

Dómstólasýslan hefur sett reglur um birtingu dóma og úrskurða á vefsíðu dómstólanna, þær eru nr. 3/2019, og þar kemur skýrlega fram að birting dómsúrlausna skuli miða að því að varpa ljósi á starfsemi dómstólanna og tryggja aðgang að upplýsingum um réttarframkvæmdina.

Það frumvarp hlaut mismunandi umsagnir, og var talið vega að lýðræðislegu hlutverki fjölmiðla, sem kom fram í gagnrýni fjölmiðla á það mál. Frumvarpið var ekki lagt fram á Alþingi en hins vegar var lagt fram frumvarp þar sem dómstólasýslunni var falið að setja samræmdar reglur. Þær hafa nú verið í gildi í nokkurn tíma og hefur ráðuneytið fylgst vel með virkni þeirra og þá hvort það sé nægjanlegt eða hvort frekari úrbóta sé þörf. Ráðuneytið hefur átt fundi reglulega með formanni og framkvæmdastjóra dómstólasýslunnar til að ræða birtingu dóma, regluverkið og hvað betur megi fara og hvaða næstu skref ættu að vera til að takast á við það verkefni

til hvaða aðgerða dómstólasýslan hygðist grípa til að tryggja að birting dóma væri í samræmi við reglurnar og hvað forstöðumenn dómstólanna hygðust gera til að tryggja að svo væri. Hjá dómstólasýslunni hefur komið fram að gildandi reglur væru mikilvæg breyting sem hefur gagnast vel og felur í sér samræmda birtingu dómsúrlausna á öllum dómstigum og hefur dómstólasýslan einnig kannað hvernig verklagi er háttað hjá öllum dómstólum um birtingu dóma, ásamt því að tilnefna starfsmann dómstólasýslunnar sem persónuverndarfulltrúa allra dómstólanna og dómstólasýslunnar í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga. Hlutverk hans er þá að sinna eftirliti við fylgni við reglurnar og aðstoða aðila við að fylgja þeim lögum og reglum. Dómstólasýslan hefur einnig sett verkferli um viðbrögð ef upp kemur öryggisbrestur, sem er einnig mikilvægt, og er kveðið á um þær tilkynningar sem senda skal þegar birting dóms er á einhvern hátt í ósamræmi við persónuvernd

dómstólasýslan Björgu Thorarensen til að halda fræðsluerindi um birtingu dóma og persónuvernd fyrir þá forstöðumenn til að auka umræðu og vitund um reglurnar, verklagið og mikilvægi þess að persónuverndar við birtingu dóma

á persónulegum upplýsingum. En þarna vegast á mikilvæg sjónarmið og verkefnið er ekki einfalt, eins og komið hefur í ljós í hvert skipti sem málin eru rædd, og alltaf eitthvað sem hægt er að gera til bóta. En ég tel að þær reglur um dómstólasýsluna og það sem hefur verið sett eftir það og fylgt eftir hafi verið til

Hjá því verður ekki horft að í fámennari umdæmum héraðsdómstóla getur birting yfir höfuð, þótt allrar persónuverndar sé gætt við birtingu, verið erfið þar sem öllum er kunnugt um hverjir aðilar málsins eru. Það er auðvitað áskorun í litlu samfélagi og kannski önnur áskorun sem við mætum hér en annars staðar, og það er eitthvað sem þarf að hafa í huga við áframhaldandi úrbætur á þessu sviði. Eins og kom fram í svari mínu til hv. þingmanns áðan hefur Persónuvernd litið svo á að í tilfelli Hæstaréttar, í ákveðnu máli, teldist rétturinn ábyrgðaraðili á þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem felst í birtingu á útgefnum dómum réttarins. Og að því er varðar fyrirtæki eins og Fons Juris, sem birta dóma Hæstaréttar líka, þá telst fyrirtækið ekki sjálft vera ábyrgðaraðili á þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem felst í birtingu þeirra en telst vera ábyrgðaraðili á þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem felst í að gera dóma Hæstaréttar og annarra dómstóla, sem gefnir hafa verið út, tiltæka með því að veita aðgang Það fellur hins vegar ekki undir ábyrgðarsvið dómsmálaráðherra að hafa eftirlit með fyrirtækjum sem birta opinberar upplýsingar, eins og dóma, en ábyrgðarsvið mitt nær til starfsemi dómstólanna og dómstólasýslan vinnur við að bæta verklagið

við birtingu dóma og hafa þessir aðilar brugðist við slíkum tilkynningum og leiðrétt til samræmis við leiðréttingar hjá dómstólum eftir að þessu verklagi var komið upp. Ég tel einfaldlega mikilvægt að borgararnir geti leitað til dómstóla með sín mál í trausti þess að vinnsla þeirra sé vönduð og lögmæt að öllu leyti og það verður áframhaldandi vinna hjá mér og mínu ráðuneyti.

og tengdu auðvitað svæðin saman. Það hefur orðið stórsókn í ferðaþjónustu í Fjallabyggð. Varðandi Múlagöngin hins vegar þekkjum við það líka að þau eru flöskuháls hinum megin.

eða hætta á að þau hamli því að fólk geti búið til eitt atvinnusvæði, búið til eitt ferðasvæði eða bara yfir höfuð sótt sér læknisþjónustu og annað slíkt.

Virðulegur forseti. Með Strákagöngum við Siglufjörð, sem voru opnuð 1967, og Múlagöngum í Ólafsfjarðarmúla, sem voru opnuð 1990, voru tryggðar þess tíma heilsárssamgöngur við þéttbýlisstaðina Siglufjörð og Ólafsfjörð. Með opnun Héðinsfjarðarganga árið 2010 varð svo til heilsársvegasamband milli þéttbýlisstaðanna ásamt því að Siglufjörður var tengdur við Eyjafjarðarsvæðið. Það má því segja að heilsárssamgöngur séu tryggðar á norðanverðum Tröllaskaga. Engu að síður hafa ýmsar framkvæmdir verið skoðaðar sem gætu aukið öryggi á þessum leiðum.

Þá eru bæði Múlagöng og Strákagöng mjó og tæknilega úrelt. Bæði göngin eru byggð áður en núgildandi reglur um öryggi í jarðgöngum tóku gildi og það á sérstaklega við um Strákagöng. Ýmsar framkvæmdir eða aðgerðir hafa verið til skoðunar til að auka öryggi samgangna á Siglufjarðarvegi og Ólafsfjarðarvegi. Á þeim kafla Siglufjarðarvegar sem liggur um Almenninga hefur orðið vart við jarðskrið á um 6 km löngum kafla sem nær frá vegamótum við Skarðsveg að Almenningsnöf. Kortlögð hafa verið þrjú berghlaup. Vegagerðin hefur mælt og fylgst með sigi á vegsvæðum í Almenningum frá árinu 1982. Skriðið hefur valdið árlegum skemmdum og er talin hætta á skriði eða jafnvel hruni vegstæðisins. Mikilvægt er því að geta varað vegfarendur við í tæka tíð. Árið 2017 var gerð tilraun með vöktunarkerfi sem ekki reyndist nægjanlega vel. Nú er unnið að nýjum tillögum að vöktun ásamt því að leggja drög að viðbragðsáætlunum, hvenær er talið nauðsynlegt að loka veginum og hvaða búnað þarf til þess. Í samgönguáætlun árin 2017 og 2018 voru fjárveitingar til rannsókna á jarðgangagerð milli Siglufjarðar og Fljóta og lauk þeim árið 2019. Gefin var út greinargerð í mars 2020 þar sem gerð var tillaga að jarðgöngum frá Fljótum til Hólsdals í Siglufirði. Göngin hafa verið nefnd Siglufjarðarskarðsgöng.

Múlagöng á Ólafsfjarðarvegi voru opnuð árið 1990. Þau eru 3,4 km að lengd, einbreið en með mætingarútskotum. Umferð um göngin hefur aukist mikið á undanförnum árum. Meðalumferð árið 2019 var 678 ökutæki á sólarhring og meðalumferð að sumri til var um 1.000 ökutæki á sólarhring sama ár. Í dag eru veruleg óþægindi og tafir á sumrin vegna mikillar umferðar. Búið er að koma upp umferðarstjórnunarbúnaði sem hægt er að nota við sérstakar aðstæður þegar umferð er mikil, mikil, m.a. með því að hindra að stærstu bílar sem komast ekki í útskot mætist, auk þess að minnka líkur á að venjulegir bílar mæti stærstu bílunum. Gerð var grein fyrir endurbótum á leiðarvali fyrir Ólafsfjarðarveg milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar í skýrslu frá árinu 2012. Niðurstaða í þeirri skýrslu var að mögulegt væri að breikka Múlagöng

Vegagerðin mælir með að breikka göngin en einnig að fylgjast jafnframt vel með umferð og töfum. Vöktun á veginum frá Fljótum og til Siglufjarðar er mikilvæg, bæði vegna mögulegs grjóthruns á veginn, ekki síst í Mánaskriðum, en einnig vegna hættu á jarðskriði í Almenningum.

Mikilvægt er að fyrirsjáanleiki sé við framkvæmdir jarðganga og íbúar geti séð hvar framkvæmdir eru í röðinni. Þeir kostir sem ég fór yfir hér að framan eru kostir sem borin hafa verið kennsl á og hafa verið ræddir. Ég fagna öllum hugmyndum sem geta bætt samgöngumál, lífskjör og lífsgæði Íslendinga. Alla kosti þarf að ræða og meta auk þess sem taka þarf ákvörðun um að veita til þeirra fé. Það er ákvörðun Alþingis eins og kunnugt er. Stefnt hefur verið að því að ávallt sé unnið að gerð einna, í það minnsta, jarðganga á hverjum tíma. Ég tel vel koma til greina að skoða möguleika á því að hægt væri að grafa fleiri en ein jarðgöng í einu í framtíðinni með svipuðum hætti og frændur okkar Færeyingar hafa gert og hv. þingmaður nefndi í upphafsorðum sínum.

við þurfum að forgangsraða verkefnum og það veltur svolítið mikið á því í framtíðinni að menn geri það upp við sig hvora leiðina menn vilji fara. Vilja menn fara í vesturátt

og mjög mikilvægt að hún sé unnin, bæði með tilliti til forgangsröðunar og kostnaðar og annars slíks. Ég legg einfaldlega til, vegna þess að það er einhver besta fjárfesting sem hægt væri að fara í, að menn hugi að lántöku ríkisins fyrir kannski tíu jarðgöngum þannig að það væri hægt í raun og veru að ná þessu á mesta hraða sem hægt væri að vinna jarðgöng á Íslandi þannig að þetta væri komið í gott lag fyrir 2030 eða 2040.

Þess vegna, á grundvelli samgönguáætlunar, var ég búinn að fela Vegagerðinni að hefja undirbúning að næstu jarðgangaáætlun sem yrði þá meiri umfangs en sú sem birtist í síðustu samgönguáætlun þar sem þar var lítill tími til undirbúnings.

Það kemur vel til álita í mínum huga að horfa til fyrirmyndar frá Færeyjum sem byggist auðvitað á því að þar leggja menn til hluta af eigin fé

Það er mikil þörf á úrræðum fyrir atvinnuleitendur af erlendum uppruna, hvort sem það er íslenskunám, íslenskutengt starfsnám eða starfstengdar námsleiðir og þarf ekki atvinnuleysi til.

Hækkun á framlögum til þessara atriða hefur ekki skilað sér og hefur verið óbreytt á kennslustund og nemendastund í nokkuð langan tíma. Endurspeglar þetta virkilega

Raunfærnimatið er ein af þeim leiðum sem færar eru til að bæta þar úr. Það útheimtir hins vegar fyrirhöfn, skipulag og kostnað, t.d. túlkaþjónustu og ýmsa eftirfylgni.

og vil byrja á að svara því fyrst að það er alveg ljóst að íslenskukennsla fyrir innflytjendur er samfélagslega mjög mikilvæg. Ég hef sem ráðherra lagt mikla áherslu á að efla íslenskunám og styrkja stöðu nemenda með annað móðurmál en íslensku á öllum skólastigum. Markmiðið er að auðvelda fólki með annað móðurmál en íslensku þátttöku í samfélaginu og gefa því færi á að nýta hæfileika sína í námi og störfum. Fyrirspurn hv. þingmanns snýr að íslenskukennslu fyrir fullorðna innflytjendur og hvort ég hyggist beita mér fyrir því að efla íslenskukennslu. Þá langar mig að fara yfir hvað ríkisstjórnin hefur verið að gera í þeim málaflokki á síðustu misserum og nefna þar sérstaklega fjármuni og hvernig við höfum stóreflt menntakerfið á öllum stigum. Sumarið 2020 voru framlög aukin til framhaldsskóla og háskóla til að bjóða upp á sumarnám fyrir nemendur og almenning til að sporna við neikvæðum afleiðingum atvinnuleysis í kjölfarið á heimsfaraldri. Boðið var upp á sumarnám og sumarstarf og unnu ráðherrar mennta- og félagsmála saman að eflingu margvíslegra aðgerða, m.a. í gegnum samráðshóp um atvinnu- og menntaúrræði. Hópnum er ætlað að samhæfa aðgerðir og koma með tillögur til að tryggja virkni og að nemendur og atvinnuleitendur geti nýtt tímabil óvissu til að bæta við sig námi og mennta sig til nýrra starfa. Þátttaka í sumarnáminu var mjög góð. Heildarfjöldi þátttakenda var 4.913 og af þeim sóttu 800 erlendir ríkisborgarar íslenskunámskeið. Eins og sjá má af þessum tölum er framboðið mikið og þátttakan líka mjög mikil og ég er mjög stolt af því að við höfum farið af stað með þetta. Í boði voru 260 námskeið. Þá veitti ráðuneytið umtalsverða fjármuni til sumarnáms í tíu framhaldsskólum eða tæpar 100 milljónir og tóku þátt 650 nemendur í 64 áföngum. Þar var bæði um að ræða sérstaka íslenskuáfanga fyrir innflytjendur en einnig var stuðningur við íslensku samhliða starfstengdu undirbúningsnámi og eru nokkrir framhaldsskólar að þróa það enn frekar þannig að innflytjendur eða börn með annað móðurmál en íslensku séu sem mest í íslensku málumhverfi og fái jafnframt starfstengdan starfstengdan tungumálastuðning. Mikil gerjun er því í íslenskukennslu fyrir innflytjendur og stutt við þá þróun með auknum framlögum eins og kom fram í máli mínu til skólastarfs. Hér eru tækifæri til að sækja um styrki og hvatning til að efla íslenskukennslu og samstarf þvert á ráðuneyti til þess að styðja við betri samhæfingu og auka námsframboð. Eins og sjá má, eins og ég nefndi, voru um 700

og með sérstaka áherslu á íslensku fyrir innflytjendur. Margir skólar hafa brugðist við og sett upp íslenskunám fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Skólarnir bjóða upp á áfanga fyrir byrjendur og lengra komna í talmáli, sérstaklega sniðna að atvinnuleitendum. Sem dæmi má nefna Fjölbrautaskólann í Breiðholti, Fjölbrautaskólann í Ármúla og Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem bjóða upp á undirbúningsáfanga fyrir starfsnámsbrautir, sérstaklega ætlaða fullorðnum. Þá hefur íslenskubraut Tækniskólans notið fádæma vinsælda og ekki getað annað eftirspurn. Aðrir skólar hafa lýst yfir áhuga á að laga námsbrautir sínar að fyrstu þrepum íslenska hæfnisrammans betur að nemendum með annað móðurmál en íslensku.

sjá hvað gangi vel og hvar þurfi kannski einhverju að breyta, og kynna það fyrir okkur hér á þingi sem og í samfélaginu vegna þess að ég held að ákall sé um það í samfélaginu að við tökum vel á móti fólki sem hingað kemur til að starfa og við viljum hafa þetta í lagi. Ég fagna þessu og við höldum áfram að vinna með þetta.

mikilvæg atriði. Mér fannst hún ekki nefna þátt símenntunarmiðstöðvanna, fullorðinsfræðslunnar eða framhaldsfræðslunnar nægilega vel. Þetta eru stofnanir sem hafa þrátt fyrir lítinn stöðugleika í rekstri sínum og starfsemi til langs tíma unnið mikilvæg störf við óvissuskilyrði, lyft grettistaki og sýnt aðlögunarhæfni og skjótan viðbragðstíma eins og við þær aðstæður sem nú eru uppi. Við köllum það oft fimmtu menntastoðina. Er Er ráðherra ekki sammála því? Framhaldsfræðslan getur sinnt mörgum veigamiklum þáttum sem tengjast menntunarstiginu og hækkun á því, áskorunum atvinnulífs vegna tæknibreytinga, fjölmenningu, íslenskuþjálfun, uppbyggingu hæfnismats á íslenskum vinnumarkaði og því sem er nærtækast nú; að sinna atvinnuleitendum. Lunginn úr síðasta ári var tími mikilla umskipta og dró fram styrkleika framhaldsfræðslunnar

Hvernig er með þessa menntastefnu og hlutverk framhaldsfræðslunnar í því samhengi? Liggur það fyrir með skýrum hætti? Á þessu stigi virðist ekki alveg ljóst hvort framhaldsfræðslan eigi þar raunverulegt hlutverk.

nám alla ævi. Í menntastefnunni er fjallað sérstaklega um þennan þátt og ég hvet hv. þingmann til að kynna sér það aðeins betur. Kannski ættum við að setjast niður og ég fari betur yfir þetta þótt ég svari því auðvitað hér eins og óskað hefur verið eftir. Virðulegur forseti. Ég vil nefna að auðvitað hefur eftirspurn eftir framhaldsfræðslu aukist verulega. Eitt af því sem við erum að gera núna í ráðuneytinu er að styrkja allan ramma og veita fjármuni í þennan mikilvæga málaflokk. Eitt af því sem við sjáum að er að gerast núna, og ég vil vekja sérstaka athygli á, er að nokkrir þættir munu stuðla að því að við þurfum að einblína enn frekar á þennan málaflokk, og menntastefnan er auðvitað þáttur í því, og það er að við sjáum sjálfvirknivæðingu og við sjáum að

Fyrirspurn sú sem ég lagði fyrir hæstv. ráðherra og er hér til munnlegs svars og umræðu er á þessa leið: Í ljósi þess að ýmis dæmi eru um það í iðnnámi að nemendur fái að fara til fyrirtækja utan skólans til að læra á vélar og tækjabúnað sem skólinn hefur ekki yfir að ráða þess þó að um ráðningarsamband sé að ræða milli nemans og fyrirtækisins, hvernig telur ráðherra best að haga tryggingavernd nemendanna við slíkar aðstæður?

Ég held að það sé alveg óumdeilt að þetta sé mikill fengur fyrir nemendurna og skemmtilegur og mikilvægur hluti af kennslunni. Ég

bent á dæmi þar sem stjórnandi fyrirtækis í tækniiðnaði hafði áhyggjur af því hvað kynni að gerast ef upp kæmi óhapp. Þar var um tilvik að ræða þar sem fyrirtækið var með flóknar og kröftugar vélar. Til skamms tíma hafði fyrirtækið getað keypt viðbótartryggingar hjá tryggingafélagi sínu vegna svona heimsókna

komist í samband við þá sem eru að vinna í faginu en vitaskuld verða tryggingar að vera í lagi. Þó

Auðvitað er mjög mikilvægt að ekki ríki óvissa. Það er svo að nemendur í iðnnámi í löggiltum iðngreinum, nemar í starfsnámi sem stunda nám í heilbrigðisgreinum

sem nemendur eru ekki á samningi eða í slíku sambandi við vinnustaðinn. Ég tel að

Ég lagði fram fyrirspurn til skriflegs svars til hæstv. heilbrigðisráðherra á 150. löggjafarþingi og fékk ítarleg og góð svör, en þar var ég fyrst og fremst að spyrja hvort ráðherra hygðist standa við þá ákvörðun sína að færa framkvæmd skimana fyrir legháls- og brjóstakrabbameini frá Krabbameinsfélaginu til ríkisins.

„Hver er afstaða ráðherra til tillagna skimunarráðs um að hækka aldur kvenna sem boðaðar eru í brjóstaskimun úr 40 árum í 50 ár?“ Nú er mér kunnugt um að hæstv. ráðherra hefur frestað

Einnig spyr ég: „Hvernig standast tillögur skimunarráðs samanburð við slíka skimun annars staðar á Norðurlöndunum? Hvaða lönd eru eða hafa verið talin til fyrirmynda þegar kemur að skimun fyrir krabbameini? Hvernig hefur Ísland komið út í þeim samanburði fram til þessa?“ Virðulegur forseti. Þó að ég spyrji sérstaklega um brjóstaskimanir er ég í rauninni að tala um skimanir fyrir krabbameini almennt. Ég held að það sé ágætt núna í marsmánuði þar sem við fögnum mottumars, þar sem segir einn fyrir alla og allir fyrir einn, að við ræðum líka mikilvægi skimana fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi.

og fyrirspurn í kjölfarið, þar sem samþykkt var af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra á þeim tíma í samráði við landlækni að hefja undirbúning að skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig gengur að koma þeirri mikilvægu skimun á?

Þingmaðurinn spyr í fyrsta lagi hver afstaða mín sé til tillagna skimunarráðs um að hækka aldur kvenna sem boðaðar eru í brjóstaskimun úr 40 árum í 50 ár. Eins og fram kom í máli hv. þingmanns hef ég í raun samþykkt tillögu og álit landlæknis á umfangi og aðferðum krabbameinsskimana og þar með talið brjóstaskimun. Tillögur landlæknis byggja á áliti og faglegri ráðgjöf skimunarráðs til landlæknis þar sem tekið er mið af niðurstöðum rannsókna á alþjóðlegum og evrópskum leiðbeiningum um skimanir, tillögur skimunarráðs er í samræmi við það sem gerist í Evrópu og á Norðurlöndum. En í ljósi þeirrar umræðu sem skapaðist vegna tillögu landlæknis og álits skimunarráðsins um að hækka neðri aldursmörk kvenna í brjóstaskimun upp í 50 ár og þar sem rökum fyrir breytingum var ekki miðlað nægilega vel til almennings, umræðan var ekki nægilega þroskuð, ákvað ég að fresta fyrirhuguðum breytingum á aldursmörkum kvenna, sem boðin er þátttaka í brjóstaskimun, um óákveðinn tíma þar til breytingarnar hafa verið kynntar nægilega vel og samfélagsleg umræða um þær hefur farið fram. Að svo stöddu verður því óbreytt fyrirkomulag á þessum enda aldursbilsins, ef svo má að orði komast, þ.e. frá 40–49 ára,

verið tvö ár. Ég held að það skipti máli fyrir alla sem eru þátttakendur í umræðunni, sama hvort það eru þær stofnanir sem hafa verkefnið eða þær konur sem njóta þjónustunnar, sjái fyrir sér einhvern tímapunkt þar sem breytingin á sér stað en ekki að ákvörðunin

Flestar þjóðir í Evrópu, sem og Bandaríkin og Kanada, hefja skipulagða brjóstaskimun við 50 ára aldur. Evrópusambandið miðar við 45 ára aldur í sínum leiðbeiningum. Hérlendis hefur verið miðað við 40 ár undanfarin ár þó svo að komið hafi leiðbeiningar frá landlækni árið 2016 um að miða við 50 ára aldur. aldur. Hv. þingmaður spyr hvaða lönd séu eða hafi verið talin til fyrirmyndar þegar kemur að skimunum fyrir krabbameinum almennt og hvernig Ísland hafi komið út í þeim samanburði fram til þessa.

og fyrirbyggjandi aðgerðum, er nauðsynlegt að alltaf sé fylgt leiðbeiningum sem byggjast á gagnreyndri læknisfræði, verði því við komið. Ísland hefur fyrst og fremst litið til hinna Norðurlandanna og Evrópuþjóða varðandi krabbameinsskimanir og stuðst við evrópskar leiðbeiningar, en í Evrópu hafa verið gefnar út leiðbeiningar um skimun fyrir krabbameini í leghálsi og um skimun fyrir krabbameini í brjóstum. Flestar þjóðir Evrópu byggja sínar leiðbeiningar á þeim leiðbeiningum og fjöldi sérfræðinga hefur komið að því. Almenn skimun er skoðun á einkennalausum einstaklingum, það skiptir miklu máli að átta sig og markmið slíkrar skimunar er að greina hugsanlegan sjúkdóm á byrjunarstigi og vísa í nánari skoðun. Þannig er mögulegt að greina krabbamein á byrjunarstigi og þá hægt að fjarlægja meinið og bæta lifun. Nýgengi brjóstakrabbameina á Íslandi hefur verið í kringum 90 á 100.000 konur síðastliðin ár en dánartíðni 15 á hverjar 100.000 konur. Frá því að skimun fyrir brjóstakrabbameini hófst hefur nýgengið aukist en á sama tíma hefur dánartíðnin lækkað. Samanburður við hinar Norðurlandaþjóðirnar sýnir að Ísland er með lægra nýgengi en Danmörk og Finnland en hærri en Svíþjóð og Noregur. Góð þátttaka í skimun er forsenda árangurs. Á Íslandi hefur þátttaka í brjóstaskimun verið í kringum 60% fyrir konur á skimunaraldri, sem er töluvert undir viðmiði samkvæmt Evrópuleiðbeiningum þar sem tilgreint er að 70% sé ásættanlegt, en 75% sé markmiðið. Í Danmörku, Hollandi og Bretlandi hefur þátttakan verið í kringum 75% og í Finnlandi 81%. Eitt af meginmarkmiðunum með flutningi og ábyrgð á brjósta- og leghálsskimunum er að auka

og að ábyrgð á vissum þáttum skimana hafi verið flutt til heilsugæslunnar undirstrikar einnig að þarna er um grunnheilsugæslu að ræða og forvarnir í því samhengi.

að fá botn í það með hvaða hætti og hvort Landspítalinn hafi getu og vilja til að sinna þeim skimunum sem um hefur verið rætt í samfélaginu að undanförnu. Það skiptir verulega miklu máli vegna þess að við viljum ekki vera að tala í einhverju

Það er mikið um rangfærslur og misskilning á ferðinni í dag í sambandi við þessar skimanir og það veldur óvissu. En upplýsingar eyða

og þurfa því annaðhvort að bíða í óvissu eða taka sér ferð til Reykjavíkur til að fara í skimun. Þessu væri hægt að kippa í liðinn bara með því að hafa þessar upplýsingar fyrir hendi

og sá málaflokkur sem við höfum örugglega öll hvað mestan metnað fyrir, er einmitt að efla lýðheilsu. Ég felli skimanir fyrir krabbameini þar undir og þar af leiðandi er auðvitað óásættanlegt að þátttaka í skimunum hér á landi hafi ekki náð nema þessari 60% tölu. Markmið okkar hlýtur að eiga að vera að ná þeirri tölu töluvert upp. Ég hvet hæstv. ráðherra áfram í þeim efnum. Ég hef skilning á mikilvægi þess að við höfum gott utanumhald um skimanir fyrir krabbameini. Ég hygg að margt gott sé í þeim tillögum og þeim breytingum sem nú er verið að gera, en ég verð að viðurkenna, virðulegur forseti, að ég hef ekki endilega skilning á því að það skipti máli hver framkvæmir skimunina

Nú er ætlast til þess að konur fari á heilsugæsluna, sem er gott og gilt, heilsugæslan er mikilvæg í okkar samfélagi, en þetta er eitt af því allra leiðinlegasta sem a.m.k. sú kona sem hér stendur gerir, og þurfa konur þá oft líka að leita til kvensjúkdómalækna. Þess vegna ætti að vera sjálfsagt að kona sem leitar til kvensjúkdómalæknis geti líka fengið þessa þjónustu þar, mér skilst að ekki sé verið að taka það út, en það eigi einhvern veginn ekki að greiða fyrir það.

Heilsugæslan fékk svar um það í ágúst að Landspítalinn sæktist ekki eftir því verkefni. Þá var komið að því að við fyndum aðrar leiðir og niðurstaðan varð þessi danska rannsóknastofa sem er á heimsmælikvarða og les úr sýnum fyrir bæði Svía og Dani og fleiri. Það skiptir afar miklu máli að átta sig á því að við gerum ekki minni kröfur um öryggi fyrir íslenskar konur en konur í Evrópu. En svo hefur það komið fram í fjölmiðlum að einstakir yfirlæknar hafa stigið fram á vegum og á vettvangi Landspítala og talað um að Landspítalinn geti vel annast þennan úrlestur. Þess vegna hef ég skrifað til Landspítala, gerði það í gær, til að óska eftir upplýsingum um hvort sú staða hefði breyst og hvað þyrfti þá til. Samningurinn við Hvidovre er til þriggja ára, uppsegjanlegur með þriggja mánaða fyrirvara. En það er staðreynd að Landspítalinn var beðinn um að að kanna möguleika á því að taka þetta að sér en varð ekki við þeirri ósk og þá þurftum við að leita annarra leiða með heilsu kvenna að leiðarljósi.

Herra forseti. Í dag hafa alls 6.058 staðfest smit greinst og enn eiga mögulega einhverjir, vonandi þó sem fæstir, eftir að bætast í hópinn. Staðreyndin er að þrátt fyrir að við munum vonandi ná að bólusetja stóran hluta þjóðarinnar á árinu þurfum við að takast á við afleiðingar faraldursins sem birtist bæði í einstaklingum sem kljást við langtímaáhrif en einnig í auknum fjölda fólks sem býr við langvarandi atvinnuleysi og erfiðleika tengda því. og er eitthvað sem við þurfum að búa bæði heilbrigðis- og félagslegu kerfin okkar undir. Í viðtali við Hilmu Hólm lækni hjá Íslenskri erfðagreiningu á visir.is nýverið kom fram að fjórðungur þeirra fjórðungur þeirra sem smituðust af kórónuveirunni í fyrstu bylgju faraldursins hér á landi finnur enn nokkur eða mikil einkenni sex mánuðum eftir veikindin. Af þeim eru um 12% við lélega eða mjög lélega heilsu. Það þýðir að ætla má að af þeim sem hafa smitast séu ríflega 1.500 einstaklingar í dag að glíma við langtímaafleiðingar kórónuveirusmits, afleiðingar sem lýsa sér m.a. í skemmdum á líffærum, síþreytu, heilaþoku og sársauka. Þannig búa þeir einstaklingar margir hverjir við skert lífsgæði og gætu í einhverjum tilfellum endað í örorku en afleiðingarnar virðast vera mjög einstaklingsbundnar og því mikilvægt að fylgjast vel Svo má einnig nefna, herra forseti, að margir glíma einnig við þann vanda að mæta ekki skilningi hjá vinnuveitendum varðandi það að geta kannski takmarkað sinnt vinnu vegna veikinda og það er líka eitthvað sem við þurfum að bregðast við.

Það er ekki ásættanlegt að þeir einstaklingar þurfi að fara á milli stofnana og lækna til að fá lausn meina sinna heldur væri æskilegast ef allir gætu leitað á sama stað þar sem er þekking og reynsla til að takast á við þau vandamál sem verið er að kljást við, bæði andlega og líkamlega.

Þingmaðurinn spyr í fyrsta lagi: Hefur ráðuneytið metið hversu margir Íslendingar séu mögulega að glíma við langvinnan heilsuvanda eftir Covid-19 smit? Þá er því til að svara að samkvæmt almennum rannsóknum er talið að u.þ.b. 10% þeirra sem fá Covid-19 sýkingu hafi einkenni í meira en þrjár vikur frá upphafi sýkingar. Langvinn einkenni eftir Covid-19 sýkingu geta verið margvísleg, misalvarleg og misíþyngjandi. Á Íslandi gætu það því verið rúmlega 600 einstaklingar af þeim rúmlega 6.000 sem hafa fengið staðfest smit sem glíma við einhvers konar langvinn einkenni.

Hv. þingmaður spyr til hvaða aðgerða hafi verið gripið innan kerfisins. Þá er því til að svara að unnið hefur verið að skipulagi verklags og samþættingu þjónustu á milli stofnana.

Það er mikilvægt, eins og kemur fram í máli hv. þingmanns, að þessum hópi bjóðist rétt þjónusta á réttu þjónustustigi. Unnið er að því að tryggja framboð slíkrar þjónustu. Þess vegna var ákveðið á síðasta ársfjórðungi ársins 2020 að sérstakt viðbótarfjármagn, 200 millj. kr., skyldi renna í það verkefni að mæta þörf fólks um endurhæfingu eftir Covid-19 veikindi og til að stytta biðtíma eftir annarri endurhæfingu. Sjúkratryggingum Íslands var falið að ná samningum um þessa þjónustu og sömdu í framhaldinu við Reykjalund um endurhæfingu, sérstaklega fyrir fólk sem fengið hefur Covid-19. Sú þjónusta er afar mikilvægur þáttur í því að koma í veg fyrir langtímaheilsuvanda og skerðingu lífsgæða. Þingmaðurinn spyr hvort ráðherra telji ástæðu til að bregðast við á einhvern hátt til að tryggja stuðning við þennan hóp og tryggja réttindi hans innan heilbrigðiskerfisins og á vinnumarkaði. Þá liggur það fyrir að markmið laga um réttindi sjúklinga er að tryggja sjúklingum tiltekin réttindi. Í þeim lögum kemur fram að allir sjúklingar eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ

Varðandi það að tryggja réttindi þessara einstaklinga á vinnumarkaði fellur það undir verksvið félags- og barnamálaráðherra. Spurt er hvort komið hafi verið á skýru ferli til að tryggja að þessir einstaklingar fái upplýsingar um það hvert þeir geti leitað innan kerfisins til að fá aðstoð. Ferlið er og á að vera skýrt. Heilsugæslan er alltaf fyrsti viðkomustaður í kerfinu og það á við í þessum tilvikum eins og öðrum. Á Heilsuveru má finna þjónustuvefsjá með yfirliti yfir þjónustu í boði um land allt og svo líka vaktsíma.

eða endurhæfingarstofnana. Landspítali hefur einnig haldið uppi skipulögðu eftirliti og eftirfylgd með sjúklingum sem veikjast af Covid-19 á Covid-göngudeild og eftir atvikum á öðrum göngudeildum. Landspítalinn veitir heilsugæslu ráðgjöf eftir þörfum og Landspítalinn og heilsugæslan vísa síðan sjúklingum eftir þörfum til endurhæfingarstofnana. Endurhæfing á réttum tíma í kjölfar veikinda getur skipt sköpum og komið í veg fyrir langvinnan heilsuvanda. Sjúklingar með alvarleg einkenni eða fjölþættan vanda eru þá og eiga að vera í forgangi. Samþætting eftirfylgdar eftir endurhæfingu fer síðan fram með aðkomu að Landspítala eða heilsugæslu eftir þörfum. Eins og áður kemur fram býður Reykjalundur nú upp á sérstaka endurhæfingarmeðferð fyrir þau sem glíma við langvarandi einkenni vegna Covid-19 smits og nú þegar hafa um 50 einstaklingar notið góðs af þeirri þjónustu.

forseti. Það er mikilvæg spurning sem hér er varpað fram varðandi þá sem fá langtímaeinkenni af Covid-19 og hvernig við bregðumst við því. Ég vil þakka hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir svör hennar og ég tek undir það að það að gríðarlega mikilvægt er að grípa inn í og að fólk fái endurhæfingu á réttum tíma. Mig langar að nota þetta tækifæri til að tala aðeins um þetta í víðara samhengi. Við erum svo gæfusöm að búa í samfélagi sem getur

í allri meðferð. Ég held að því miður séum við of gjörn á að beita henni ekki, að vísa fólki ekki þá leið. Við þurfum að gera meira af því og við þurfum að efla endurhæfingu á allan hátt.

Það er ekki gott. Ef fólk er ekki að fá réttar upplýsingar og fær ekki framvísun þá er kerfið ekki að virka. Þess vegna held

Það er líka mikilvægt að muna að langvinn áhrif eftir Covid geta verið af öðrum völdum en af sýkingunni sjálfri. Vísbendingar hafa komið fram um að faraldurinn hafi mismunandi áhrif á mismunandi hópa, líka eftir félagslegri stöðu og öðru slíku.

Rannsóknin Líðan þjóðar á tímum Covid er vísindarannsókn þar sem verið er að skoða þetta líka, auka þekkingu á faraldrinum og afla þekkingar á áhrifum á líðan og lífsgæði o.s.frv. En okkur skortir frekari innsýn í þessi óbeinu áhrif faraldursins. Nýjar rannsóknir sýna okkur að þetta getur aukið ójöfnuð í samfélaginu í heilsu, bæði til lengri og skemmri tíma. Að tillögu landlæknis hef ég þess vegna skipað tvo stýrihópa. Annar vaktar óbein áhrif Covid-19 á lýðheilsu en hinn hópurinn óbein áhrif á geðheilsu. Þessir stýrihópar eru skipaðir til 12 mánaða og munu halda utan um þetta. Þeim er ætlað að skila stöðuskýrslu ársfjórðungslega til að hægt sé að bregðast við ef ástæða þykir til.

Eitt af því sem margir foreldrar kannast við er að sá tími kemur að börn þurfi að fara í tannréttingar með tilheyrandi kostnaði. Fyrir foreldra sem búsettir eru utan höfuðborgarsvæðisins bætist svo ofan á kostnaður vegna ferðalaga til að sækja þjónustuna. Þær Díana Jóhannsdóttir og Sif Huld Albertsdóttir eru báðar búsettar á Ísafirði og bentu nýverið á þessa staðreynd en þangað hefur lengi vel komið tannréttingasérfræðingur sem hefur sinnt svæðinu. Þeirri þjónustu hefur verið hætt og munu því allir á svæðinu þurfa að leita suður eða norður eftir þessari sérfræðiþjónustu. Almennt er greiddur ferðakostnaður vegna tveggja ferða á ári til að leita sjúkdómsmeðferðar sem ekki er í boði á heimaslóðum og falla tannréttingar undir það. En einhverra hluta vegna er það þó svo að aðeins er greiddur ferðakostnaður ef viðkomandi er kominn með föst tæki, t.d. spangir. Það þýðir að undirbúningsheimsókn og aðrar tegundir tannréttinga, eins og t.d. gómur sem er líka oft beitt, teljast ekki með og fæst þá ferðakostnaðurinn ekki greiddur og má geta þess að yfirleitt þarf fleiri en tvær ferðir á ári. Í ofanálag, herra forseti, þarf samkvæmt reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra að greiða 1.435 kr. fyrir ferðavottorð hjá heimilislækni til að komast til sérfræðilæknis til að fá endurgreiddar ferðir frá frá Sjúkratryggingum Íslands. Þá þarf einnig að greiða SÍ 1.500 kr. fyrir hverja ferð sem sótt er um endurgreiðslu á. Því þarf einstaklingur úti á landi sem þarf að leita heilbrigðisþjónustu annað að greiða 2.935 kr. sem má einfaldlega kalla landsbyggðarskatt.

fái ferðakostnaðinn greiddan, einnig vegna fortannréttinga? Telur ráðherra eðlilegt að einstaklingar sem þurfa að sækja læknismeðferð utan heimabyggðar þurfi að greiða 2.935 kr. aukalega til að geta fengið endurgreiðslu frá sjúkratryggingum vegna ferðakostnaðar?

Hún spyr í fyrsta lagi hver sé ástæða þess að ekki er greiddur ferðakostnaður einstaklinga vegna allra tegunda tannréttinga. Svarið er að um endurgreiðslu ferðakostnaðar sjúkratryggðs gilda reglur sem eru tilgreindar í reglugerð um ferðakostnað. Eitt af grundvallarskilyrðum þess að réttur sé til að greiða ferðakostnað samkvæmt þeirri reglugerð er að sjúkratryggingar taki þátt í kostnaði við sjúkdómsmeðferð. Það er ekki greiðsluþátttaka af hálfu Sjúkratrygginga í hluta tannréttingameðferða.

tíðar blóðskilunarmeðferðir og líka fargjalds fylgdarmanns með konu sem ferðast til að fæða barn, áður hafði ekki verið endurgreiðsla af þeim ástæðum. Hv. þingmaður spyr svo hvort til greina komi að endurskoða reglugerðina. Þá er svarið, eins og fram hefur komið, að greiðsluþátttakan er í stöðugri skoðun og líka endurgreiðsla á ferðakostnaði. En meginreglan er að sjúkratryggður á rétt á greiðslu kostnaðar vegna tveggja ferða á hverjum 12 mánuðum ef um er að ræða óhjákvæmilega sjúkdómsmeðferð eins og nefnt er, sem ekki er fyrir hendi í heimabyggð. Ef fella ætti undir það ferðakostnað vegna almennra tannréttinga

2.935 kr. aukalega til að fá endurgreiðslu vegna ferðakostnaðar. Þá er rétt að benda á að einstaklingar sem þurfa að leita læknismeðferðar utan heimabyggðar þurfa ekki í öllum tilvikum að greiða umrædda upphæð aukalega til að fá endurgreiðslu. Læknir sækir um greiðslu ferðakostnaðar fyrir sjúkratryggðan með því að fylla út vottorð eða skýrslu vegna ferðakostnaðar innan lands og það er hlutverk læknis að skýra tilgang ferðar og staðfesta að meðferð sé ekki fáanleg í heimabyggð. Samkvæmt reglugerð um greiðsluþátttöku kostar vottorðið 1.474 kr. eins og málin standa. Hægt er að sækja um vegna fleiri en einnar ferðar á hverju vottorði og eins og kemur fram í reglugerðinni er eigin hluti sjúklings vegna hverrar ferðar fram og til baka aldrei hærri en 1.500 kr. Þegar endurgreiðsla sjúklings er reiknuð er sú upphæð því dregin frá endurgreiðslunni og sé greiðsluhluti sjúkratryggðs t.d. orðinn hærri en sem nemur 10.000 kr. á 12 mánaða tímabili fellur upphæð eigin hluta sjúkratryggðs niður í 500 kr. fyrir hverja ferð.

þá breytir það ekki því að staða þeirra sem búa utan höfuðborgarsvæðisins er lakari gagnvart því að geta sótt þjónustu. Það er einfaldlega dýrara fyrir það að sækja þessa þjónustu. Það er í raun kannski stóra spurningin í þessu hvort við viljum jafna aðstöðumun þeirra sem búa á þeim svæðum þar sem þessi þjónusta er ekki til staðar,

alla jafna þurfa t.d. börn í tannréttingum að hitta tannréttingasérfræðinginn á sirka sex vikna fresti til að fara í tékk.

En ég fagna því samt sem áður að hún sé öll af vilja gerð og að verið sé að skoða þetta. Það breytir því ekki að ég held að við þurfum að gera betur.

nýjustu tíðindi. Það er auðvitað mjög mikilvægt þegar heildarmyndin er skoðuð að draga úr því sem fólk greiðir úr eigin vasa fyrir heilbrigðisþjónustu og það snýst um að jafna aðgengi óháð efnahag og búsetu og sporna gegn því sem má kalla heilsufarslegan ójöfnuð. Markmið okkar á þessu kjörtímabili er að draga úr greiðsluþátttöku þannig að hún verði á pari við það sem gerist annars staðar á Norðurlöndunum. Í fjármálaáætlun gerum við ráð fyrir 3,5 milljörðum til að draga úr kostnaði sjúklinga vegna heilbrigðisþjónustu til ársins 2024 og á þessu ári gerum við ráð fyrir 800 milljónum til að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga. Vegna þess að við erum að tala um tannlækningar og tannréttingar þá gerum við ráð fyrir að á þessu ári aukum við framlög til að mæta útgjöldum einstaklinga fyrir tannlæknisþjónustu vegna slysatilvika og meðfæddra galla og koma umtalsvert betur til móts við útgjöld fólks af þeim sökum.

lífeyrisþega vegna tannlækninga úr 50% í 25% á tímabilinu en við lækkuðum það strax á fyrsta ári ríkisstjórnarinnar úr 75% niður í 50%. Þetta snýst um samfélagslegan jöfnuð, að draga úr því að fólk þurfi að borga úr eigin vasa og tryggja sem jafnast aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Ég vil nota tækifærið og þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á þessu tiltölulega afmarkaða máli sem skiptir miklu miklu fyrir tiltekinn hóp og þess vegna skiptir máli að setja mál af þessu tagi á dagskrá. Ég vil fullvissa hv. þingmann um að þessi umræða og þessar vangaveltur og þessi sjónarmið eru á mínu borði.